godini.Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, kvorum za skupštine postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno, trenutno evidentirano, 163 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina

sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.Stavljam na glasanje Predlog zaključa povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2019. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava 10. novembra 2020. godine.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje:

reda - Izveštaj o radu Fiskalnog saveta za 2019. godinu sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.Stavljam na glasanje Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Fiskalnog saveta za 2019. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava 10. novembra 2020. godine.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno 172, za – 170, nije glasalo dvoje.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog tačka - Izveštaj o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. januara do 31. decembra 2019. godine, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.Stavljam na glasanje Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Republičke komisije za zaštitu prava o postupcima javnih nabavki u periodu od 1. januara do 31. decembra 2019. godine, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava 10. novembra 2020. godine.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno 172, za – 170, nije glasalo dvoje.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zaključka.Četvrta tačka - Godišnji izveštaj Komisije za hartije od vrednosti za 2019. godinu, sa predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.Stavljam na glasanje Predlog zaključka povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja Komisije za hartije od vrednosti, za 2019. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava 10. novembra 2020. godine.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

jedan.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zaključka.Peta tačka - Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2021.

celini.Zaustavljam glasanje: ukupno 172, za – 171, nije glasao jedan.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova

tačka – Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Komisije za hartije od vrednosti.Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Komisije za hartije od vrednosti, u celini.Zaustavljam glasanje: ukupno 172, za

i gospodo narodni poslanici, pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, pre nego što zaključimo ovu sednicu samo želim da vas obavestim, da kao i što ste videli, da je naša sledeća sednica zakazana za sledeći utorak u 10.00 sati sa temom razmatranja i usvajanja budžeta i pratećih zakona.Saglasno članu 102. Poslovnika Skupštine, zaključujem Petu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini.Zahvaljujem Hvala.